financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, ukratko samo koji su razlozi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama koji je dakle, izvorno donesen 2006. godine i tim zakonom iz 2006. uređuju se uvjeti za osnivanje poslovanja i prestanak rada kreditnih unija te nadzor nad poslovanjem kreditnih unija. Obzirom da je danom stupanja na snagu ovoga zakona prestao važiti Zakon o štedno-kreditnim zadrugama. Sve štedno-kreditne zadruge su u propisanom roku trebale odlučiti o preoblikovanju, odnosno praktički imali su tri opcije. Jedna je donijeti odluku o nastavku rada kao kreditna unija ili preoblikovati se u štednu banku ili donijeti odluku o prestanku štedno-kreditne zadruge i pokrenuti postupak likvidacije. Mi trenutno stanje kakvo imamo da 80 odnosno nešto više od 80 štedno-kreditnih zadruga je pokrenulo postupak likvidacije i one zapravo u tom postupku likvidacije mogu obavljati samo poslove za provedbu postupaka likvidacije. Navedeni poslovi naravno će trajati dulje vremensko razdoblje te se u praksi javila potreba propisivanja i uređivanja nadzora nad štedno-kreditnim zadrugama u likvidaciji. S time u vezi bilo je potrebno propisati naravno i prekršajne odredbe za štedno-kreditne zadruge u likvidaciji koje postupaju protivno odredbama ovoga zakona. Što se uređuje ovim izmjenama i dopunama zakona? Prije svega detaljnije se uređuje postupak nadzora, s jedne strane Ministarstva financija nad štedno-kreditnim zadrugama u likvidaciji, potrebno će biti donijeti naravno i određene podzakonske akte. S druge strane treba isto reći naravno da i Hrvatska narodna banka i dalje ostaje sukladno odredbama orginalnog zakona u mogućnosti provoditi određeni nadzor. Inače nadzor nad postupkom likvidacije bi u pravilu provodili ovlašteni službenici Ministarstva financija naravno po ovlaštenju ministra financija. detaljnijeg definiranja poslova kojim se ovim izmjenama i dopunama čini odnosno predlaže za štedno-kreditne zadruge u likvidaciji one mogu obavljati samo poslove u svrhu likvidacije. Dakle, ne smiju primati nove štedne uloge, ne smiju produžavati dospjele oročene štedne uloge, ne smiju odobravati nove kredite niti produživati dospjele kredite. Isto tako ne smiju obavljati mijenjačke poslove kao ni sklapati druge poslove izuzev onih koji su potrebni za unovčenje likvidacijske mase radi podmirenja obveza štedno-kreditne zadruge u likvidaciji. Naravno tijekom postupka likvidacije štedno-kreditna zadruga je dužna najmanje jedanput godišnje izvještavati Ministarstvo financija o tijeku postupka likvidacije i končano ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama dopunjuju se prekršajne odredbe u slučaju kada štedno-kreditne zadruge u likvidaciji naravno postupe suprotno odredbama Zakona o kreditnim unijama. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za financije i državni proračun? Predsjednik odbora gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 22. sjednici održanoj 11. prosinca 2008. godine Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama sa konačnim prijedlogom zakona i to kao matično radno tijelo. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se ovaj zakon donese po hitnom postupku te je istodobno podržao predmetni zakon i odlučio jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama. Hvala lijepa. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Stupanjem na snagu Zakona o kreditnim unijama prestao je važiti Zakon o štedno-kreditnim zadrugama te su sve štedno-kreditne zadruge do kraja travnja 2007. godine trebale donijeti odluku o preoblikovanju u kreditnu uniju odnosno u štednu banku ili odluku o prestanku štedno-kreditne zadruge, pokrenuti postupak likvidacije. Od ukupno 104 štedno-kreditne zadruge likvidaciju je pokrenulo njih više od 80. Budući da štedno-kreditne zadruge u likvidaciji mogu obavljati samo poslove za provedbu postupka likvidacije ovim prijedlogom zakona propisuje se između ostaloga provođenje nadzora rada štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji kao i prekršajne odredbe za one štedno-kreditne zadruge u likvidaciji koje postupaju protivno odredbama Zakona o kreditnim unijama. Prilikom donošenja Zakona o kreditnim unijama koji se primjenjuje od 1. 1. 2007. godine govorilo se da je potrebno uvesti red u ovaj segment financijskog tržišta koje je bilo poprište brojnih afera, lihvarenja te velikih trauma hrvatskih građana koje su u raznim zadrugama tijekom proteklog razdoblja izgubili sve novčane uloge i životne ušteđevine. Bilo je potrebno vratiti i povjerenje u ovaj dio financijskog tržišta koje je steklo lošu reputaciju uslijed propasti i bankrota pojedinih štedno-kreditnih zadruga. Jedan od ciljeva koji se trebao postići donošenjem toga zakona je da se stane na kraj tzv. kreditima sa rasvjetnih stupova, no taj cilj se ipak nije ostvario. Stupovi su i dalje puni raznoraznih ponuda gdje se krediti mogu realizirati odmah, samo je pitanje pod kojih uvjetima i sa kojom kamatom. Pitanje je i tko nudi takve kredite i svima nama je jasno da te osobe za takve poslove nemaju sigurno nikakvo odobrenje, drugim riječima da to rade na crno. Unatoč tome, država oko toga ne poduzima ništa. i dalje su hrvatski građani plijen za lihvare, a takvih će biti sve više, jer u posebnim bankama se sve teže dolazi do kredita. Kada bi se htjelo nešto poduzeti, nadzorne službe čiji je to posao, došle bi do tih osoba vrlo jednostavno jer svaki takav oglas u tiskanim medijima, kao i na raznim drugim mjestima, ima telefonski broj. Bilo bi zanimljivo čuti da li je uopće išta poduzeto oko nadzora takvog poslovanja koje se radi na štetu države i hrvatskih građana. da li se štite nečiji interesi ili to naprosto nikoga ne zanima. U nastavku bih željela nešto reći o ovom prijedlogu zakona o kojem danas raspravljamo. Člancima 5. do 7. ovog prijedloga zakona propisuje se da nadzor nad štedno-kreditnim zadrugama provode ovlašteni službenici Ministarstva financija temeljem postupka nadzora koje će propisati ministar financija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona. Iznimka su one štedno-kreditne zadruge gdje je HNB odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za rad. Nameće se pitanje zašto odredbe o nadzoru nad štedno-kreditnim zadrugama u likvidaciji, kao i propisivanje prekršajnih kazni za one zadruge koje postupaju protivno odredbama ovoga zakona, nisu bile unesene već u sam zakon o kreditnim unijama. Zašto je moralo proteći dvije godine da bi se reguliralo to područje? Pa zar nije bilo dovoljno primjera zlouporaba i nezakonitosti u poslovanju štedno-kreditnih zadruga u prošlosti? Na ovaj način dalo se mogućnost svim onim zadrugama koje su donijele odluku o prestanku rada i koje su pokrenule likvidaciju da i dalje rade što hoće, a broj tih koji su otišli u likvidaciju je zaista velik, više od 80. Zbog nepropisivanja odredbi o nadzoru poslovanja štedno-kreditnih zadruga o likvidaciji uopće se ne zna što te zadruge rade, da li one zaista samo obavljaju one poslove koje smiju po važećem zakonu, a to je naplata potraživanja po izdanim kreditima, rješavanje obveza temeljem ugovora o depozitima ili možda sklapaju nove poslove, obavljaju platni promet i primaju nove štedne uloge. Da li te zadruge u likvidaciji dostavljaju ikakva izvješća bilo kome, pa i ako ih dostavljaju, može li se njima vjerovati? A da su štedno-kreditne zadruge u likvidaciji radile kriminalne radnje, ja ću ovdje ilustrirati na primjeru dviju štedno-kreditnih zadruga iz Virovitice. Ovaj primjer je sada aktualan jer su oštećeni štediše, njih ukupno 1200 tijekom 2008. godine tužili Republiku Hrvatsku zbog izgubljenih oko 105 milijuna kuna. Oštećeni štediše za propast svog novca direktno terete Ministarstvo financija koje je oduzelo odobrenje za rad zanatsko štedno-kreditnoj zadruzi i naložilo pokretanje postupka likvidacije. Međutim, u likvidacijskom postupku zadruga je i dalje obavljala poslove koji nisu bili u skladu sa zakonom, sklapala je ugovore, sve nekretnine je prodala, a novčana sredstva putem raznoraznih gotovinskih isplata prenijela u novu zanatsko-štednu zadrugu, pa je u međuvremenu osnovana i počela sa radom. Ministarstvo financija koje je obavilo nadzor, nakon naložen postupka likvidacije uopće više nije nadziralo kako se ta likvidacija provodi, već je to učinilo kasnije kada su sve nekretnine i novčana sredstva naprosto nestala. Sve je to dovelo do toga da su, ponavljam, građani ostali bez 105 milijuna kuna. I ne samo to, omogućilo se da iste osobe na istom mjestu gdje je poslovala zadruga u likvidaciji osnuju novu zadrugu vrlo sličnog imena čime se stvorilo plodno tlo za teški kriminal. A da je vršen nadzor poslovanja te zadruge u likvidaciji, taj kriminal se mogao spriječiti. Ovo je samo jedan od primjera od brojnih u Hrvatskoj, pa zar to nije bilo dovoljno da se prilikom donošenja Zakona o kreditnim unijama odmah propišu i odredbe o tome tko će nadzirati poslovanje štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji da bi se ubuduće spriječile takve nezakonitosti u postupku likvidacije i izbjegle traume koje su zbog izgubljenih štednih uloga proživjeli hrvatski građani. Opravdanja za to nema. I na kraju, ovim izmjenama u članku 7. ovog prijedloga zakona propisano je da je tijekom postupka likvidacije štedno-kreditna zadruga dužna najmanje jednom godišnje podnositi izvješće Ministarstvu financija o tijeku postupka likvidacije. Ne bi bilo dobro da se nadzor Ministarstva financija svede samo na zaprimljene izvještaje već da se i stvarno provede, jer pitanje je koliko su ti izvještaji točni jer i sam postupak likvidacije u pravilu provode članovi uprave kao likvidatori. Zato je nužno da se putem nadzora ovlaštenih službenika utvrdi stvarno stanje i način poslovanja ovih zadruga, jer iskustva govore da se u likvidacijskom postupku događao kriminal, što potvrđuje i ovdje iznesenim primjer Zanatsko štedno-kreditne zadruge u Virovitici. Klub SDP-a podržat će donošenje ovih izmjena zakona, ali uz primjedbu da se sa ovim izmjenama Zakona o kreditnim unijama kasni i to kasni se dvije godine. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Poznato je da je stupanjem na snagu Zakona o kreditnim unijama prije dvije godine prestao vrijediti Zakon o štedno-kreditnim zadrugama koje su nakon toga mogle nastaviti poslovanje kao kreditna unija ili su se morali preoblikovati u štednu banku. Ovaj Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama stoga je i nastao kao posljedica potrebe reguliranja velikog dijela štedno-kreditnih zadruga koje se nisu u propisanom roku preoblikovale, već su donijele odluku o prestanku štedno-kreditne zadruge i pokrenule postupak likvidacije. Takvih štedno-kreditnih zadruga je više od 80 i nisu nastavile rad kao kreditna unija, nisu se preoblikovale u štednu banku, već su pokrenule postupak likvidacije. Ovim potprijedlogom Konačnog prijedloga Zakona o kreditnim unijama regulira se način provođenja štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji i određuje da one mogu samo obavljati aktivnosti i poslove vezane uz provedbu postupka likvidacije te ovim Prijedlogom zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama određuje se i predviđa nadzor nad štedno-kreditnim zadrugama u likvidaciji, kao i prekršajne odredbe za štedno-kreditne zadruge. Člankom 85. ovog prijedloga zakona predviđeno je da Hrvatska narodna banka propisuje postupak i način obavljanja nadzora nad postupkom likvidacije i vjerujemo da će ovaj Konačni prijedlog Zakona o kreditnim unijama pridonijeti jednom suzbijanju zloporaba prilikom postupka likvidacije o čemu će voditi posebno brigu i Ministarstvo financija i Hrvatska narodna banka. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kada govorimo o izmjeni Zakona o kreditnim unijama nemoguće je ne reći da se odnosi na izmjene zakona koje smo donijeli, odnosno ne mi, nego prošli saziv Sabora 2006. godine i koji je počeo vrijediti sa 1.1.2007. godine. U tom trenutku su postojale 104 štedno-kreditne zadruge sa depozitima vrijednim otprilike milijardu i 320 milijuna kuna i uključeno je u taj cijeli postupak bilo preko 170000 zadrugara, hrvatskih građana koji su udružili svoja sredstva kako bi na taj način pomogli određenim poduzetnicima ili građanima kojima je novac bio potreban za određeni posao ili neke druge potrebe. Ono šta je uvodno rekao državni tajni, postojale su tri mogućnosti koje su te štedno-kreditne zadruge morale odabrati do 30.4.2007. godine. Znači, mogli su pod broj jedan po zakonu postati štedno-kreditna unija. Pod broj dva štedno-kreditna, odnosno štedna banka i pod broj tri mogli su odabrati likvidaciju. Ono što se desilo za kreditnu uniju je hajmo to tako reći bilo najlakše ispuniti uvjete. 500000 kuna je trebalo novca. Za banku kao što vidimo sad nakon dvije, skoro dvije godine primjene zakona još nije dobila dozvolu niti jedna, a podnijelo ih je nekoliko. Vjerojatno će nekoliko štedno-kreditnih zadruga prerasti u štedne banke, a preko 80 ih je odabralo postupak likvidacije. Znači, u startu ih je bilo već negdje 15 zadruga koje su već bile ili u likvidaciji ili u stečaju i još 70-tak ih je odabralo da odu u likvidaciju. I što se dešava? Gotovo je nevjerojatno da tada zakonodavac u startu već nije predvidio nadzor, jer ipak radi se o velikoj imovini. Sve te banke vrteći taj novac, radi se znači o milijardu i 300 milijuna kuna depozita su ostvarili neke vrijednosti, imali neku imovinu itd. Morale su odraditi posao pa i onih depozita i onih kredita koji su izdali do kraja, ali nadzora nije bilo. Znači, dvije godine dana sada će istječi da su te štedno-kreditne zadruge bez ikakvog nadzora, odnosno nije bilo mogućnosti da se uvidi što oni tu rade, kako provode postupak likvidacije. Da li uopće ga provode na način da je on zakonit i da li možda još uvijek vrše neke usluge koje po ovom zakonu nisu smjele vršiti. To me podsjeća na način da smo donijeli jedan zakon koji, a teško je bilo ne shvatiti odmah u startu da će velika većina tih zadruga izabrati likvidaciju, jer jednostavno neće moći ispuniti uvjete da postanu banke. I moglo se pretpostaviti da će biti veliki broj likvidacija i da je trebalo to staviti u zakon od početka i na ovaj način možemo to shvatiti da se možda to i propustilo napraviti i reći da je to bio evo El' Dorado dvije godine u likvidaciji ste mogli prodavati imovinu, a da nitko nije imao nadzor nad time kako se prodaje ta imovina štedno-kreditnih zadruga i da li se to sve skupa radi na zakonit način. To je, hajmo to tako reći jedna privatizacija u malom kada gledamo devedesete samo što se ovdje radi o puno manjoj imovini. Ali svakako ozbiljan propust u donošenju prvog oblika zakona i moralo se o tome voditi računa. Kada gledam s druge strane dao sam si malo truda i pregledao sam na Internetu. Gotovo je nevjerojatno da dvije godine evo sada nakon što je zakon stupio na snagu, na Internetu kada ukucate štedno-kreditna zadruga izbaci vam više-manje web stranice kao da štedno-kreditne zadruge još uvijek funkcioniraju. Evo ja ću ići redom. Noa štedno-kreditna zadruga, Štedno-kreditna zadruga gradska, Štedno-kreditna zadruga “Solida“. Sve su to štedno-kreditne zadruge kao da još uvijek posluju na način na koji su poslovale do tada, a pitanje je da li uopće smiju da li uopće smiju isticati to da su još uvijek štedno-kreditne zadruge. A nude uredno gore i kredite za obrtnike itd. očito na tom dijelu tržišta nije uveden red, odnosno zakon koji je na snazi već dvije godine se ne primjenjuje. Ja ću ovaj zakon naravno prihvatiti, odnosno podržati i jedino što mogu reći da mi je izuzetno žao što se znači ogromna imovina koja je ušla u likvidaciju, znači mora se te sve tvrtke svesti na nulu, ostavljena je dvije godine bez ikakvog nadzora, a usudit ću se reći da prilikom donošenja Zakona ili je to ozbiljan propust koji je zakonodavac već tada morao predvidjeti ili se možda svjesno ušlo u to da se na taj način dopusti da se sa imovinom koje su te zadruge proteklih više desetak godina stekle, da se ta imovina hajmo to tako reći likvidira ispod žita, da se ne zna na koji način i koliko novaca koliko novaca je dobiveno za određene stvari, odnosno da ne bude nikakvog nadzora od strane države. I zato kažem, podržat ću zakon. Ali sam žalostan što se dvije godine gradi ispod žita, da nema država nikakvog nadzora što se radi u tome sektoru. Hvala lijepo. Hvala. Dvije replike. Prva, gospodin zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani kolega Maras, pa složit ću se s vama da zakon treba pozdraviti ali da on dvije godine kasni, godinu i pol dana kasni. To nije dobro, no međutim nema osobe u ovoj zemlji koja neće pozdraviti donošenje zakona koji će zatvorit vrata pojedinim malverzacijama tako i u ovom jednom dijelu iskorištavanja određenih hajmo reći polu zakonskih poluga za skladištenje mutnih poslova. ono što mi moramo postaviti pitanje, a i na pitanje treba odgovoriti i ja ću odgovoriti je tko će platiti oštećene štediše u nekom broju, tj. velikom broju štedno-kreditnih zadruga gdje su se ti slučajevi pojavili koji su tužili Republiku Hrvatsku. Platit će porezni obveznici Republike Hrvatske kada ta priča dođe na naplatu i to je ono što nije dobro. Ne treba generalizirati. Nisu sve štedno-kreditne zadruge leglo mutnih poslova. No činjenica je da je jedan dio njih sigurno koristio ovih godinu i pol dana usklađivanja, tj. nepostojanja nadzora da bi prisvojio određenu materijalnu imovinsku korist i utoliko je nepostojanje tog nadzora i kroz nerješavanje tog pitanja zakonski legalizirano onu dobru staru tvrdnju "Tko je jamio, jamio je". Dakle, nije bitno, je li, što ne postoji nadzor, bitno je da u godinu i pol dana taj nadzor kasni i stoga je izrazito važno da se o tom progovori, ali i da isto tako se dobije odgovor tko će hrvatskim štedišama koji su oštećeni, a čuli smo samo iz slučaja Virovitice za više od 105 milijuna kuna 1200 štediša platiti njihove štedne uloge. Platiti će nažalost porezni obveznici. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Pa paradoks cijele priče je da veći dio posla koji se očekivao da će se desiti nije bilo definiranog nikakvog nadzora. Vi da sad pitate odgovorne ljude da li možda neka štedno-kreditna zadruga u likvidaciji i dalje posuđuje novac? Nema vam tko odgovoriti jer nitko ne vrši nadzor nad time što se tamo dešava i to je nevjerojatno jednostavno da se prilikom donošenja zakona propustilo, ja se nadam, nenamjerno donijeti tu odredbu i dvije godine definitivno je prekasno, mnogi ljudi su oštećeni, mnogi su nudili usluge koje nisu smjeli uopće ni nuditi na tržištu, a nastavili su loveći na kraju krajeva u mutnom i iskorištavajući šansu što ih nitko ne kontrolira. Sljedeća replika, gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. **Čavlović Smiljanec, Nada (SDP)** Pa kolega Maras, vi ste u svojoj raspravi postavili pitanje da li štedno-kreditne zadruge u likvidaciji rade one poslove za koje više nisu ovlaštene. Je li tako? Ja ću vam sada eto argumentirati, odnosno reći u Večernjem listu, to je objavljeno 15.12.2008. godine gdje stoji da je, eto građanin uzeo kredit od 17 tisuća kuna, vratiti će 86 tisuća kuna i dalje u ovom tekstu se obrazlaže da javni bilježnici govore da takvih kredita ima sve više. Ja pretpostavljam da su to vjerojatno ovi krediti štedno-kreditnih zadruga koje su u likvidaciji, koje te kredite više ne bi smjeli davati, međutim oni, budući da su dvije godine bez nadzora nad postupkom likvidacije daju upravo ovakve kredite sa kamatama koje su, eto, da lihvarskim kamatama. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Gordan Maras. upisao sam na Internet samo pojam štedno-kreditna zadruga, očito je iz ovoga da su još uvijek više-manje svi aktivni. Svi rade, posuđuju novac kao da se ništa nije desilo. Ja ne kažem da možda neke od ovih štedno-kreditnih zadruga nisu podnijele zahtjev i da će postati kreditne unije, a jedna od njih očito će postati i štedna banka. Ali je nevjerojatno da da je to iz ovoga nevidljivo i da oni funkcioniraju po pravilima koja su trebala prestati važiti prije dvije godine, a s druge strane da ih nitko nikad nije na temelju zakona imao uopće mogućnost od strane države ili Hrvatske narodne banke pitati što to vi gospodo radite i jeste li vi u likvidaciji, da li vi još uvijek, iako ste u likvidaciji posuđujete novac, kao što ste vi rekli iz ovog novinskog članka. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, predlagatelj državni tajnik u Ministarstvu financija, Zdravko Marić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, zahvala svim sudionicima rasprave. Mislim da ste i podrobnije nego ja uvodno zapravo izrekli razloge zbog kojih idemo u ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama i sa velikom većinom stvari koje ste izrekli mogu se složiti, ali ipak sa nekima i ne. i ne. Prije svega, vezano dakle, kako je rečeno da je poslovanje ovih štedno-kreditnih zadruga u ovome prijelaznom periodu, odnosno posljednje dvije godine bilo bez nadzora. Ja bih ipak rekao da upravo nadzor koji su provodile službe Ministarstva financija je i rezultirao između ostalog upravo ovim da idemo sa prijedlogom izmjena i dopuna kako bi još detaljnije i nadzirali i općenito kontrolirali ove štedno-kreditne zadruge u likvidaciji. Inače, što se tiče ovih podataka što smo čuli, ja ću samo nadopuniti sa jednom, mi trenutno još uvijek imamo 7 štedno-kreditnih zadruga koje su praktički u fazi pred rješavanje njihovog statusa, dakle podnijeli su zahtjev za status kreditne unije ili štedne banke. Znamo i sami da je 29 njih prethodno već odobreno, odnosno jedna kao štedna banka. Naravno, preostali je iznos, kako smo i čuli, nekakvih ukupno 80 štedno-kreditnih zadruga u likvidaciji sa nekakvih otprilike milijardu kuna aktive i mislim da upravo nadzor koji smo mi provodili tijekom ovih, u ovom razdoblju prethodne dvije godine zapravo bio i rezultirao upravo u ovome što smo rekli. Dakle, ako kažete da na internetu otvarate stranicu da oni najnormalnije posluju, mislim da sam to i uvodno rekao, dakle u svakom slučaju detaljnije urediti to poslovanje i definirati što smiju, odnosno što ne smiju eksplicitno raditi. Inače, samo evo dozvolite mi za kraj, ono što sam dobio od Odbora za zakonodavstvo, dva amandmana Vlada prihvaća u svakom slučaju. Hvala lijepo. **Maras, Gordan (SDP)** Nismo mi, nisam ja rekao barem, gospodin državni tajnik je rekao da sam ustvrdio da su oni bili bez nadzora. Naravno da su bili pod nadzorom u onom dijelu koji zakoni ove države definiraju da ministarstvo, porezna uprava ili bilo tko drugi ima pravo uvida poslovanja. Ja sam rekao da je likvidacija Kolega Maras, molim vas, nemojte govoriti što ste vi rekli, nego da li imate ispravak netočnog navoda. **Maras, Gordan (SDP)** Gospodin tajnik je rekao da sam ja rekao da su bili bez nadzora, ja sam rekao da su bili u dijelu likvidacije bez nadzora i tu je bio krivi To je jedno objašnjenje. Smiljanec, Nada (SDP)** Pa gospodin državni tajnik je rekao da su štedno-kreditne zadruge u likvidaciji bile, da se nad njima mogao provoditi nadzor, da je to činilo Ministarstvo financija, ali ja sam u svojoj raspravi u ime kluba naglasila primjer … /Govornica se ne razumije./ … kod štedno-kreditne zadruge iz Virovitice gdje je nadzor vršen, gdje je nadzor vršen od strane Ministarstva financija i to u postupku likvidacije, gdje je usprkos tome 120 milijuna kuna nestalo u postupku likvidacije pa se onda pitam kakav je to nadzor vršen od strane nadležnih službi Ministarstva financija. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolegice, isto vrijedi. Vi postavljate upit. Nemojmo kroz formu netočnih navoda. Zaključujem raspravu.